þetta tiltekna atriði verði rætt á stuttum fundi þingflokksformanna sem verður boðaður í hádeginu. Forseti ætlar ekki að láta fara fram atkvæðagreiðslu um þetta núna en ég

hafa lengri þingfund. Ég held að ég hafi orðað það með þeim hætti að fundur þyrfti að standa eins lengi og þyrfti miðað við þá löngu mælendaskrá sem fram væri komin. En hafi verið misskilningur um þetta þá er rétt að það verði rætt á fundi þingflokksformanna nú í hádeginu.

skildi það ekki sem svo að samkomulag væri um að það yrði lengri þingfundur í dag. Það var samkomulag um það í gær. En það er bara fínt að við fundum um það í hádeginu.

telur forseti rétt að þetta verði rætt á fundi þingflokksformanna. Forseti lítur ekki svo á að nein bindandi ákvörðun hafi verið tekin um neitt fyrr en að þeim fundi loknum.

í ljósi þess að vilja halda fast í haustkosningar. Við sjáum fram á að hér er í fyrsta sinn ríkisstjórn sem situr heilt kjörtímabil og leiðréttir ekki þá skekkju sem verður sjálfkrafa með því að setja þennan gríðarlega þrýsting á þingið,

í ómaklegan og ólíðanlegan spreng. Það þýðir að við höfum minni yfirsýn. Við höfum færri tækifæri til að eiga samtalið um það hvernig annars ágætar og göfugar hugsjónir og stefna ríkisstjórnarinnar birtist í stjórnarsáttmálanum.

brjósti. Þetta eru bara svona vinsamleg tilmæli til ráðherra í ríkisstjórn að taka þetta samtal við okkur. Ég ætla að koma að útgjöldunum og útgjaldahliðinni á eftir, fara yfir verkefni sem ég vil benda á í heilbrigðismálum, í dómsmálum og í loftslagsmálum. Ég vil fyrst fara yfir það sem ég hef hvað mestar áhyggjur af. Viðreisn hefur ítrekað bent á það, og benti á það í fjárlagaumræðunni fyrir Covid 2019, að útgjöld hafa aukist gríðarlega. Það hefur verið gríðarleg útgjaldaþensla af hálfu ríkisins

Þetta skiptir okkur miklu máli af því að það er ekkert mál að vera í pólitík ef við erum alltaf að lofa fögrum hlutum, mikilvægum hlutum, þýðingarmiklum hlutum til þess að auka lífsgæði fólks og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því hver borgar brúsann,

ákvarðanir í mikilvægum málum til að koma til móts við erfiðleika á tímum Covid-faraldursins. Það þurfti að slá skjaldborg um heimilin. Það þurfti að slá skjaldborg um fyrirtækin þannig að vöxturinn yrði einhver þrátt fyrir

Við ræddum nýsköpunarskrefin sem hafa verið tekin og vel að merkja eru þau jákvæð. Mér finnst verk ríkisstjórnarinnar í nýsköpunarmálum hafa verið að styrkja okkur sem samfélag. En mér fannst það skammsýni af hálfu ríkisstjórnarflokkanna þegar þeir felldu tillögu okkar í Viðreisn um að gera stuðninginn við nýsköpun viðvarandi. Þetta er bara tímabundinn styrkur miðað við fyrirætlun ríkisstjórnarinnar, það er hægt að lesa það

Það þýðir líka að við þurfum að átta okkur á samspili atvinnulífs og peningamálastefnu og samspili við ábyrg ríkisfjármál. Þetta hangir allt

Ég heyri að við erum ekki endilega öll sammála um þetta markmið. Okkur greinir á um leiðir. Ég vil benda á að það var okkar gæfa fyrir hrun að við stóðum frammi fyrir því að ríkissjóður hafði verið rekinn með ábyrgum hætti þannig að hann var ekki skuldsettur, það var hægt að beita ríkissjóði. Það sama gerðist nákvæmlega núna þegar ríkisstjórnin stóð frammi fyrir faraldrinum og efnahagslegum afleiðingum hans, það var hægt að beita ríkissjóði

En eftir þetta ár, árið 2022, eru líkur til þess að raungengið verði þannig að útflutningsgreinarnar muni ekki geta staðið undir hagvaxtar- og verðmætaaukningu í samfélaginu. Það er verulegt áhyggjuefni og það hefur áhrif á ríkissjóð. Það hefur áhrif á það hvaða umhverfi og aðstæðum Seðlabankinn stendur frammi fyrir þegar hann beitir vaxtatæki sínu og það hefur áhrif á það hvernig umhverfi

ljós hvata og ósk um að vinnumarkaðurinn taki loksins á kjarasamningum þannig að það veiti fyrirsjáanleika. Og við verðum að hafa það hugfast að við erum með krónuna. Meðan við erum með krónuna er enn meiri ábyrgð fólgin í því að vinnumarkaðurinn semji með þeim hætti að við getum staðið undir okkur, að það verði raunverulegur lífskjarabati sem við getum ýtt undir, að það verði raunveruleg kaupmáttaraukning sem við stöndum fyrir, að við fáum alltaf aðeins meira fyrir blessuðu krónurnar okkar á morgun en í dag.

þetta merki sem er mikilvægt, sem kemur frá útflutningsgreinunum, og segir okkur hverjar raunverulegar kauphækkanir geta orðið.

að við getum, af því að við erum að ræða fjárlög, séð fram á ábyrgari rekstur á ríkissjóði. Við þurfum á því að halda að hagvöxtur verði meiri en spá Seðlabankans segir til um og ég vil undirstrika að ég hefði gjarnan viljað sjá það í stjórnarsáttmálanum hvernig ríkisstjórnin ætlar að ýta undir hagvöxt þannig að spá Seðlabankans rætist ekki heldur verði betri og meiri. Það eru engin merki um það.

Þetta er eitthvað sem ég vil undirstrika, bæði viðvaranir Seðlabanka varðandi aukin ósjálfbær ríkisútgjöld og þessi merki sem eru svo augljós miðað við forsendur

Sagan, eins og ég sagði áðan, segir okkur að það skiptir máli að vera með litlar skuldir þegar kemur að ríkissjóði, alla vega að þær séu sjálfbærar og eins og staðan er núna þá virðist það ekki vera til lengri tíma litið, og síðan hitt að

Það er slæmt. Það er vont því að fjárfestingar í innviðum ýta undir atvinnulífið, þær ýta undir fyrirtækin og þær ýta undir það að við verðum

ákveðna innviði, ákveðna þjónustu og fleira sem við viljum að sé tryggt, sem tryggir jöfnuð, tryggir að við höfum aðgang að góðu heilbrigðiskerfi, góðu menntakerfi, vísindum o.s.frv.; góðum innviðum. En þá verður líka að fara í það. Fólk verður að fá það á tilfinninguna og sjá að við erum með betri þjónustu en áður, að við erum með færri á biðlistum en áður.

Eru færri á biðlista eftir liðskiptaaðgerð? Eru færri á biðlistum eftir talmeinafræðingi? Sálfræðingum?

eins og ég gat um í upphafi. Við erum í spreng yfir þessum grundvallarprinsippmálum af því að við þurfum að afgreiða fjárlög. Í staðinn fyrir að spyrja: Getum við notað fjármagnið betur? Getum við aukið skilvirkni

sem leggur svolítið línurnar um það hvernig við ætlum að gera þetta, m.a. með þetta í huga, hvernig við getum nýtt fjármagnið sem við erum að setja í Íslendingar vilja greiða skatta svo lengi sem þeir vita að það er verið að nýta þá á sem bestan hátt. Þá þurfum við að spyrja okkur: Erum við með réttu tækin til þess? Það hefur verið kallað eftir því en þessu hefur ekki verið svarað og þessu hefur ekki verið sinnt.

á mjög lítinn tíma eftir en ætla aðeins að skauta létt yfir ákveðna hluti sem eru auðvitað risamál fyrir okkur. Ef maður Ef maður fer niður á málaflokka, heilbrigðismálin, þá er verið að auka framlög til heilbrigðismála um 16 milljarða og ég held að það sé löngu tímabært. Við sjáum að við erum til að mynda með takmarkað frelsi af því að ríkisstjórnin hefur einfaldlega ekki sinnt því að að leysa fráflæðisvanda Landspítalans, hefur ekki sinnt því nægilega að taka utan um starfsfólkið þannig að þar sé ekki þetta gríðarlega álag, til að mynda á hjúkrunarfólk á Landspítalanum, Fyrir vikið, vegna þessarar skammsýni í stjórnun og stefnumótun síðustu ár,

eða er það extra til viðbótar inn í Landspítalann? Er þetta hækkun sem felur einfaldlega í sér hækkun í samræmi við launaþróun

og það er algerlega ólíðandi. Við erum hér með fólk út um allt samfélag, hvort sem það er að fara í hjartaaðgerðir eða aðrar aðgerðir, sem er að bíða, og allt fólkið í kringum það. Þetta eykur vanlíðan og minnkar lífsgæði fólks. Það er því mikill ábyrgðarhluti að taka á þessu af festu

Við viljum sterkt opinbert kerfi, það er á hreinu. Við viljum sterkan Landspítala, það er á hreinu. En við sjáum líka tækifærin sem felast í því að nýta krafta sjálfstætt starfandi aðila

Mig langar til að spyrja hv. þingmann hvar hún sér þessi jöfnu tækifæri í fjárlagafrumvarpinu. Hvað felst í því að veita öllum jöfn tækifæri? Eru jöfn tækifæri fyrir fólk sem kemst ekki á húsnæðismarkaðinn,

Virðulegi forseti. Samfélagið okkar er gott. Ég er mjög stolt af því að vera Íslendingur og búa í góðu samfélagi. En við sem erum í stjórnmálum, og það er líka kosturinn við smæð landsins, finnum alveg sárindin. Við erum nýbúin í kosningabaráttu, fólk er að snerta okkur, tala við okkur og segir: Við erum ekki að fá þessa þjónustu. Við tölum við fjölskyldur fatlaðra barna.

af því að við þurfum að ræða þetta allt, við þurfum að ræða efnahagslegan stöðugleika. Efnahagslegur stöðugleiki hefur áhrif á félagslegan stöðugleika, alveg eins og félagslegur stöðugleiki hefur líka áhrif á efnahagslegan stöðugleika. Það er eins og menn hafi ekki áttað sig á þessari gagnkvæmni í gegnum árin.

Nú hefur hv. þingmaður mjög góða þingreynslu og ég velti fyrir mér hvort hún

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Nú er það svo að það kom minnisblað frá lagaskrifstofu Alþingis þess efnis að ekki væri nauðsynlegt að bíða niðurstöðu undirbúningskjörbréfanefndar

hverju sinni. Við náum því ekki með þingið allt í spreng korteri fyrir áramót. Mér skilst, samkvæmt fréttum morgunsins, að fjárlagafrumvarpið verði ekki klárað fyrr en rétt undir áramót.

Hv. þingmaður talaði dálítið um ósjálfbæra útgjaldaaukningu og ég geri mér grein fyrir mikilvægi þess að sýna aðhald. En það er auðvitað að hægt að sýna aðhald með tvenns konar hætti. Það er hægt að spara, draga saman, en það er líka hægt að auka tekjur.

Virðulegi forseti. Jú, það er ekki spurning og það þarf ekki að spyrja mig oft að því. Ég tel að þurft hefði að taka almennilega til í auðlindamálum. Það er alveg ljóst að mínu mati að útgerðin

stöðva gróðureyðingu. Hvernig á að gera það? Á að gera það með því að setja hvata inn í kerfið? Á að borga landeigendum? Þetta er allt saman mjög loðið því þetta er viðkvæmt á milli stjórnarflokkanna. Meðan Vinstri græn eru með nokkuð skýra stefnu (Forseti hringir.) hafa Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur ekki viljað heyra á þetta minnst. Þetta þurfum við að fá fram og ég tel að þetta skipti okkur miklu máli varðandi framtíðina.

Við þurfum auðvitað öfluga og mikla matvælaframleiðslu en við þurfum kannski að breyta henni og gera hana vistvænni. Við erum örugglega sammála um það, ég og hv. þingmaður, að við eigum að styrkja íslenskan landbúnað og við eigum að gera það jafn mikið og nú er gert, kannski meira. En fyndist þingmanninum að hæstv. ráðherra ætti að nota tækifærið núna til þess að breyta styrkjakerfinu og opna á möguleika íslenskra bænda á því að færa sig yfir í vistvænni og heilnæmari matvælaframleiðslu?

styrkjaumhverfinu. Við verðum að gera það fyrir bændur, fyrir umhverfið og fyrir neytendur. Þetta verðum við að fara í og þetta er hægt. Það eru góðar fyrirmyndir annars staðar frá þegar kemur að þessu. Okkar hugmynd í Viðreisn varðandi óbeinu styrkina, sem er í gegnum tollana, er m.a. að leggja af tollana og setja hluta af því andvirði beint til bænda á grunni umhverfisvænna og loftslagsvænna kosta í landbúnaði.

en mér finnst miður að sjá þessa miklu uppskiptingu þegar kemur að skóla- og menntamálahlutanum.

við afgreiðslu fyrri fjárlaga um að liðka fyrir um það að samið verði við einkareknar stofur í heilbrigðisþjónustu til að létta á álagi á Landspítala – háskólasjúkrahúsi og stytta biðlista.

virðist nú skyndilega vera komið á verkefnalista, ef maður reynir að lesa með jákvæðum hætti út úr orðum stjórnarsáttmálans? Getur formaður Viðreisnar aðstoðað mig við að rifja upp með hvaða rökum þessar góðu tillögur voru felldar á fyrri stigum?

eða hjá einkaaðilum, til að auka þjónustu og fækka fólki á biðlistum. Þetta er rétt, þeir hafa fellt þetta ítrekað og ég vil líka vekja athygli á því að þeir hafa ekki heldur viljað afgreiða tillögu

á enda á Íslandi. Þetta er ekkert sérkennileg spurning. Það er hins vegar vissulega tekist hart á um pólitík í þingsal og flutt eru fjölmörg frumvörp um mikilvæg mál og eldfim af þingmönnum allra flokka. flokka. Örlög þeirra flestra verða kannski svolítið eins og í kvæðinu eftir Davíð Stefánsson Til eru fræ, þau ná ekki að blómstra og verða fullorðin. Og það er auðvitað eðlilegt. En stundum birtast hér mál sem mikill samhljómur er um þvert á pólitískar flokkslínur en engu að síður eru þau annaðhvort þæfð eða svæfð í nefnd

neitandi. Stjórnmálin hafa nefnilega ekki runnið sitt skeið á enda og pólitísk sýn stjórnarflokkanna þriggja birtist bara ágætlega í þessu plaggi. Það er líka pólitísk sýn og afstaða að taka ákvörðun um kyrrstöðu, sýna kjarkleysi eða skeytingarleysi gagnvart ójöfnuði. Það er fyrst og fremst kannski sú sýn sem ég les úr þessum fjárlögum, einhvers konar hugleysi í því að koma okkur inn í framtíðina og fjárfesta í stórum og mikilvægum málum, hvort heldur sem er loftslagsmálum, sem eru þá lífsgæðamál komandi kynslóða, eða þeim grundvelli sem lítil fámenn þjóð þarf að byggja á, sem er mikill jöfnuður. Við búum einu sinni í þorpi og við getum ekki unað því að fólkið í næsta húsi hafi ekki til hnífs og skeiðar. En það sem er sérkennilegast við þessa umræðu núna er hvað fjárlögin eru í hrópandi mótsögn við inngangskafla stjórnarsáttmálans. Þegar maður sat síðastliðinn sunnudag og hlustaði á þríeykið úr Stjórnarráðinu kynna hann þá hreyfðu þau svolítið við mér. Mér fannst eins og við myndum sjá stjórn sem sækti virkilega fram og

En það er bara þannig að orðum þurfa að fylgja efndir ef það á að vera eitthvað að marka þau og því miður þá sé ég það ekkert endilega svo skýrt í þessum fjárlögum.

auk þess sem ágreiningur, sérstaklega milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, var einhvern veginn orðinn svo mikill að það var orðið erfitt að átta sig á því hver stýrði skútunni í mikilvægum málaflokkum

höfum við í sjálfu sér fótað okkur ágætlega í gegnum þennan faraldur. Þegar hæstv. fjármálaráðherra tiltekur núna í viðtali eftir viðtali

aðstæður sem komu til. Það var líka svona mislestur hagfræðinga og fleiri á hvað myndi gerast og hvernig við myndum hegða okkur sem neytendur í faraldrinum sem lagðist með okkur. En mér finnst hins vegar að hæstv. fjármálaráðherra ætti að vera maður að meiri í þessum viðtölum og undirstrika að það var þingið allt sem stóð að baki ríkisstjórninni

traustan grunn til að standa á þrátt fyrir allt. Skuldastaða ríkissjóðs er betri en við bjuggumst við og þess vegna höfum við heldur enga afsökun fyrir því að sýna ekki meiri kjark og ráðast í þær fjárfestingar og þær aðgerðir sem geta skilað okkur Íslendingum betri lífsgæðum til framtíðar, sem gera það að verkum að við náum fyrir vaðið og byggjum hér upp fjölbreyttara og fjölþættara atvinnulíf sem ver okkur betur fyrir óvæntum áföllum sem alltaf munu dynja í staðinn fyrir að þurfa eilíflega að vera í viðbrögðum, bregðast við hinu og þessu. Auðvitað útiloka ég það ekki að það þurfi alltaf að gera annað slagið en fyrst og fremst verðum við að koma rekstri heimilisins á þann stað að hlutir séu með fyrirsjáanlegri hætti og slíkar aðgerðir hefðu eiginlega verið

Það er mjög mikilvægt að það komi fram að Samfylkingin telur það beinlínis útilokað að skynsamlegt sé að hækka skatta og álögur á almenning í landinu. En það eru hins vegar tekjuaðgerðir sem er ekki bara skynsamlegt að ráðast í, þær endurspegla beinlínis réttlæti. Mér hefur fundist Vinstri græn taka undir margt af því í gegnum tíðina þó greinilega hafi orðið breyting þar á. Samfylkingin lagði t.d. fyrir þessar kosningar til tekjuöflun upp á 20 milljarða kr. með álagningu hóflegs auðlegðarskatts á hreinar eignir yfir 200 milljónir og við teljum að það sé réttlætismál að stórútgerðin í landinu greiði sanngjarnara gjald en nú er gert til þess einmitt að við getum lagað stöðuna annars staðar í samfélaginu. Þessar hugmyndir fengu í sjálfu sér ekkert endilega góðar móttökur á kjördegi en við stöndum hins vegar við það að þarna hefði verið hægt að fjárfesta í fólki af því að þessum 20 milljörðum vildum við verja í það að bæta stöðu almennings í landinu, t.d. í gegnum norrænt barnabótakerfi, án þess að þurfa að klípa af aðgerðum

framtíð heillar greinar, til að hún skili meiri tekjum til samfélagsins í framtíðinni, þá verðum við líka að horfa á það að stuðningur í baráttunni gegn ójöfnuði er fjárfesting í friðsömu, sanngjörnu og réttlátu samfélagi sem skilar á endanum meiri verðmætum. Ég hefði einhvern veginn trúað því að þetta félli ágætlega að hugmyndafræði Vinstri grænna og jafnvel Framsóknarflokksins líka, sem talar nú ekki lítið um að við eigum að fjárfesta í fólki, en eftir fjögur ár af pólitískum stöðugleika, þar sem ríkisstjórnin komst býsna lengi upp með að réttlæta samstarfið, bara vegna þess að það væri ekki gott ef við værum að kjósa of

Þar koma náttúrlega upp þessi orð sem féllu á Kjarvalsstöðum um aðgerðir til að mæta tæknibreytingunum,

En ég ítreka að staðan er nógu góð til þess að við höfum bolmagn til að fylgja eftir þessum metnaðarfullu orðum. Við höfum beinlínis ekki efni á því, getur maður sagt, að sleppa því að gera það. Við verðum að ráðast í stórhuga fjárfestingar á innviðum. Við erum með innviði sem við erum ekki búin að klára. Við erum að verja minna sem hlutfall af landsframleiðslu til samgöngumála

á meðan Evrópuþjóðirnar eru kannski fyrst og fremst að gera vegina öruggari og auðvitað endurnýja eins og þarf að gera, hvort sem um er að ræða parket, þak eða malbik. Við þurfum að ráðast í metnaðarfyllri loftslagsaðgerðir og það held ég að sé beinlínis skynsamlegt. Það verkefni getur haldist ágætlega í hendur við þær áskoranir sem bíða okkar andspænis tæknibreytingunum af því að það merkilega við þær er auðvitað að við erum að sjá alveg nýja tegund af vöru. Við þekkjum auðvitað þessa hefðbundnu vöruframleiðslu þar sem náttúruauðlindin náttúruauðlindin er nýtt og henni umbreytt og gerð söluvænlegri eða að við búum til prótótýpur af einhverri vörutegund og svo þarf að byggja verksmiðju og framleiða hana með öllu því sem tilheyrir. En nú erum við í miklu meira mæli að horfa upp á að vörur eru óefnislegar, stafrænar,

Og ekki nóg með það heldur er hægt að koma vörunni til fjarlægra heimshorna á sekúndubroti án þess að það kosti vistspor.

verkefni sem geta stutt ofboðslega hvert við annað. Það þarf ekkert að fjölyrða um það hvað svona veruleiki getur skilað miklum hagnaði og ávinningi fyrir mjög fámenna þjóð með fáar hendur til að vinna, þjóð sem býr í risastóru landi þar sem flókið er að ferðast á milli og flytja

Við höfum líka þann möguleika að nálgast þetta með jákvæðum hætti og skapa mannkyninu og okkur sjálfum ávinning af þessu. Þegar við stöndum frammi fyrir slíkum verkefnum þá er gaman að fara af stað og það gerum við ekki með þeim metnaðarlausa hætti að verja jafn miklu til loftslagsaðgerða og síðasta ríkisstjórn ákvað.

virðingu. En það er líka skilvirkt tæki til þess að auka frið, framfarir og velsæld, þ.e. að fólk hafi sem best tækifæri til að leggja hönd á plóginn, að fólk hafi möguleika til að taka þátt í öllu því fallega og skemmtilega sem lífið hefur þrátt fyrir allt upp á að bjóða, hvort sem það er á sviði íþrótta, menningar eða lista. Allt verður þetta á endanum til þess að fólk sem finnst það tilheyra samfélagi líkra, samfélagi sem byggist á miklum jöfnuði, heldur heilbrigði lengur. lengur. Aðgerðir gegn ójöfnuði eru fjárfesting í mjög mörgum öðrum málaflokkum þó að við kjósum nú yfirleitt ekki að líta þannig á hlutina. Hér er mikið talað um forvarnir í öllum mögulegum og ómögulegum hlutum.

Mér finnst líka sérkennilegt, og ég er hugsi yfir því, hve óljóst það er hvað ríkisstjórnin ætlar sér að gera í mennta- og menningarmálum. Nú geri ég mér grein fyrir því að ég þarf hugsanlega að gefa henni tækifæri til að útskýra það betur og ég held að þríeykið í ríkisstjórninni verði kannski líka að útskýra það fyrir ráðherrunum sem tóku við ráðuneytunum.

En eitt er hins vegar alveg ljóst, þ.e. að mennta- og menningarmál munu þurfa að leika lykilhlutverkið í þeirri sókn sem við þurfum í aðgerðum gegn loftslagsógninni og til þess að mæta tæknibreytingum. Í framtíðinni mun gæfa okkar byggjast enn meira á hugviti en nokkru sinni fyrr. Við munum auðvitað halda áfram að búa til aukin verðmæti með hefðbundnum atvinnugreinum og við eigum að styrkja þær og hugvitið getur líka lagst á árar í því. Við sjáum það bara í fjölmörgum atvinnugreinum eins og í sjávarútvegi hvað verðmætin eru orðin miklu meiri úr hverjum fiski sem kemur upp úr sjó og að þau geta birst í ólíklegustu hlutum, í snyrtivörum, í lyfjum eða jafnvel sáraumbúðum fyrir sykursjúka. Þetta þurfum við að gera í öllum öðrum atvinnugreinum og ég held að við eigum mjög mikil sóknarfæri hvað þetta varðar í landbúnaði. Ég hefði kosið að sá styrkur sem við erum að veita í landbúnað myndi á endanum

að beina áhuga sínum og verðmætasköpun inn í greinar sem vinna meira með í loftslagsmálum, grænmetisframleiðslu og annað. Bændur hafa sýnt þessu áhuga og þeir vilja gera vel en þeir eru að vissu leyti fangar í þessu kerfi sem við höfum búið til.

skort á kjark og framtíðarsýn í eru húsnæðismálin. Við höfum í gegnum tíðina, þrátt fyrir að þetta sé sú fjárfesting sem er sú stærsta í lífi hvers Íslendings,

meira eins og sjálfsögð mannréttindi og tryggja kerfi sem gerir það kleift að allir geti búið við það án þess að þurfa að vera vera í mikilli óvissu. Og sérstaklega er það erfitt fyrir tekjulágt fólk. Þetta er erfitt fyrir ungt námsfólk og þetta er erfitt fyrir fólk sem er á leigumarkaði. Ég held að hið opinbera verði einfaldlega að taka meiri ábyrgð að það muni ekki standa í því að reisa byggingarkrana og múra hús, það er hægt að gera það í samstarfi við fyrirtækin í landinu, en að við tryggjum a.m.k. hærra hlutfall húsnæðis þannig að við gerum húsnæðismarkaðinn fyrirsjáanlegri, sveifluminni

illu heilli, og hér hafa verið haldnar langar ræður gegn. Þetta finnst mér eiginlega skorta í

byggt íbúðir í samvinnu við sveitarfélög, við verkalýðshreyfinguna og við óhagnaðardrifin íbúðarfyrirtæki. Ég ætla að hoppa yfir nokkrar blaðsíður og enda aðeins á sveitarfélögunum. Hafandi verið í sveitarstjórnum býsna lengi, áður en ég byrjaði hér, þá rennur mér það algjörlega til rifja hvernig orðræðan í garð sveitarfélaga er og hvernig stuðningurinn er einhvern veginn algerlega laus við þann veruleika sem þau búa við. Við þekkjum það öll sem höfum verið í sveitarstjórnum, og fjölmörg okkar hafa verið það áður,

af hinu opinbera. Það þarf að gera alvöru úr því, sem mjög margir tala um hér í þessum ræðustól, að endurskoða tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Bara í málefnum fatlaðra, sem er einhver mikilvægasti málaflokkurinn í siðmenntuðu, ríku samfélagi,

Það er ekki nóg að byggja ný hjúkrunarheimili, það þarf að tryggja að hægt sé að reka þau. Sum sveitarfélög hafa verið í þeirri stöðu að þurfa að taka peninga úr öðrum málaflokkum, jafnvel tómstundamálum eldra fólks,

Í sumum tilfellum hefur strax í kjölfarið verið samið við einkahlutafélög og það látið fylgja með í samningum að þau þurfi ekki að borga leigu þannig að þau eru strax komin í betri stöðu.

og fleiri notuðu, til þess að grafa undan getu hins opinbera, í þessu tilfelli sveitarfélaga, til að reka þjónustu sem almenningur gerir kröfu

ef við getum ekki hleypt í okkur manndómi til að taka á móti þessari framtíð af meiri kjarki, djörfung, framsýni og með meiri réttlætiskennd en birtist í fjárlögum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur.

sem er í dag, með auðlindagjaldi. Við þekkjum umræðuna um að þarna sé verið að greiða sérstakt gjald og það allt saman. En ég held að það sé flóknara að leysa mörg af þeim þeim álitaefnum sem eru uppi í þessari umræðu á meðan nálgunin er á veiðigjaldsforminu. Það væri auðveldara að leysa sumt af því í gegnum skattkerfið, hvort sem það væri viðbótarskattur eða hver sem útfærslan yrði. yrði. Þetta er prinsippspurning sem mig langar að kasta hér fram, hvort það sé atriði sem skipti höfuðmáli eða hvort þetta snúist meira um það

frelsi og markaðshagkerfi sem leggjast gegn því að við nýtum markaðinn til að ákvarða verðið. Í sjálfu sér finnst mér það vera rétt leið að gera það. Ég geri mér hins vegar grein fyrir því að það þarf að ná víðtækri sátt um það þannig að ég er alveg opinn fyrir öðrum útfærslum. En bara til að vinda mér strax í spurninguna sjálfa: Nei, ég held að það eigi ekki að gera þetta í gegnum skattkerfið, einfaldlega vegna þess að þetta er ekki skattur, þetta er greiðsla fyrir aðgang að mjög takmarkaðri auðlind sem fáum gefst tækifæri til að nýta.

byðum þetta upp á markaði og við getum svo fundið ásættanlegan tíma og annað til að skapa fyrirsjáanleika, það er svo aftur allt annað mál. Ég tel að þetta sé sem sagt gjald fyrir notkun á auðlind en ekki skattur.

snýr að yfirferð hans um hið lága stafræna vistspor hugverka sem hægt er að senda heiminn á enda á örskotsstundu.

ágætt að nota það í þessari umræðu. Ég held að við eigum einmitt að nota gulrótina. Ég held að við eigum að breyta kerfinu okkar þannig að bændur séu ekki svona niðurnjörvaðir í framleiðslu sinni eins og er í núverandi kerfi. Ég held að það sé bara spurning um tíma hvenær kjötframleiðsla í heiminum minnkar. Við þurfum ekki annað en að sjá neysluvenjur ungs fólks sem

að tæpa betur á því sem kom reyndar fram í andsvari rétt áðan við sömu ræðu, það er þetta með veiðigjöldin og þau sem tekjuöflun fyrir ríkissjóð.

Þetta er auðvitað greiðsla fyrir afnot af auðlind, þetta er ekki skattur, svo ég komi aðeins inn á það líka, og góð orð hv. þingmannsins um að það er áhugavert að þeir flokkar sem helst tala fyrir markaðslausnum skuli loka á það þegar kemur að þessu. Ég er mjög sammála því sem kom fram að hér er hægt að slá tvær flugur í einu höggi. Það er hægt að ná fram ákveðnu réttlæti, hægt að ná fram miklu meiri sanngirni, en um leið auka tekjur ríkissjóðs. Ég held að það hljóti eiginlega að vera sú leið sem við ættum að reyna að einblína á

búa þannig um hnútana að veiðigjöldin væru sanngjarnari upphæð, og síðan líka í framhaldinu hvort hann sé bjartsýnn á að þau mál þokist eitthvað á kjörtímabilinu, því að nú er jú kominn nýr sjávarútvegsráðherra. Ég benti á það í umræðu um stefnuræðu forsætisráðherra að

þegar verr árar þá kemur minna inn, sem gagnast svo auðvitað atvinnugreininni sjálfri. Hún er þá ekki að glíma við of íþyngjandi gjöld.

möguleiki að ná sanngjarnari gjöldum á best reknu stærstu útgerðirnar a.m.k. Varðandi hvort það eru einhverjar líkur á breytingum með setu

stjórnarflokkana greindi á og færa þau bara yfir í málaflokka þar sem þau eru jafn íhaldssöm, afturhaldssöm og treg á breytingar þó að eflaust megi finna ýmsar yfirlýsingar í stefnuskrám þeirra.

þessar verðbólgutölur sem við erum nú með, við erum að tala um þennan hagvaxtarauka og við erum að sjá strax ákveðna hörku í samskiptum manna á milli þegar kemur að kjarasamningum, vaxtahækkanir auðvitað núna búnar að vera og verða meiri.

þeim kjaraviðræðum sem eru að fara að eiga sér stað eftir nokkrar vikur og mánuði og komið inn með ítarlegri, betri, skilvirkari aðgerðir til að bæta lífskjör og minnka þá spennu sem getur hlaðist upp þegar hagsmunaaðilar vinnumarkaðarins fara að eiga orð saman. Þetta hefði verið hægt að gera í húsnæðismálum, þetta hefðum við getað gert með stórtækum breytingum á barnabótum, þetta hefði verið hægt að gera á svo margan hátt.

Það gefur vonandi fyrirheit um gott samstarf næstu fjögur árin í stjórnarandstöðu. Ég svaraði spurningunni um hvort pólitíkin væri dauð eins og rætt var í stefnuræðu neitandi af því að ég tel auðvitað að fjárlög eins og þarna birtast séu skýr pólitísk yfirlýsing um íhaldssemi, afturhaldssemi, kjarkleysi og fálæti og fálæti gagnvart ójöfnuði. Þegar ég hef talið þetta upp hlýt ég að komast að sömu niðurstöðu og hv. þingmaður um að þetta séu ekki fjárlög sem beri merki þess að vinstri flokkur,

þar sem sveitarstjórnarfulltrúar eru í mjög miklum daglegum samskiptum við það fólk sem þarf á þjónustu að halda, en veita svo of litla peninga og láta niðurskurðinn eiga sér stað í gegnum sveitarfélögin

Virðulegur forseti. Það er mikið ábyrgðarhlutverk að setjast á Alþingi sem alþingismaður, ég tala nú ekki um þegar maður er hv. 63. þingmaður landsins eftir að svo rækilega hrikti í stoðum lýðræðisins. Ég tek þessu hlutverki mínu mjög alvarlega og mun það vonandi verða augljóst í starfi mínu hversu mörg sem árin verða, það fer eftir því hvernig stjórninni gengur. Ég mun verða gagnrýninn á það sem betur má fara en jafnframt talsmaður þess að finna hinn gullna meðalveg í málum, meðalveg sem tryggir að lýðræðið sé virkt

sem fengið hafa að tíðkast innan þessara veggja, bæði í formi eineltis og sálræns ofbeldis. Það er von mín að þingmenn úr öllum flokkum séu tilbúnir að tækla slæmar hefðir sem hafa fengið að viðgangast hér allt of lengi.

og tryggja gott jafnvægi milli málefnalegrar en mjög harðrar gagnrýni og þess að vinna saman að betri hag lands og þjóðar. Það er vel við hæfi að eitt fyrsta verk á hverju þingi séu umræður um fjárlög. Fátt stjórnar lífi fólks eins mikið og þær ákvarðanir sem teknar eru í því frumvarpi. Þær stýra því hvaða skatta og gjöld íbúar þessa lands þurfa að greiða. Þær stýra dreifingu útgjalda til hinna ýmsu málaflokka. Það er því mikið ábyrgðarhlutverk fyrir okkur þingmenn að skoða fjárlagafrumvarpið ítarlega og átta okkur vel á því hvaða breytingar eru að gerast og hvernig þær breytingar munu hafa áhrif á líf fólksins í landinu. Þá kemur að fyrstu eineltisvinnubrögðunum sem tíðkast hér á hinu háa Alþingi. Frumvarp til fjárlaga og fylgirit þess sem eru jú næstum eitt þúsund síður

Sem betur fer hef ég nokkurra áratuga reynslu í því að vinna við stjórnun neyðaraðgerða á hamfarasvæðum. Við slíkar aðstæður þarf maður að venjast því að þurfa að kynna sér hluti mjög hratt og vinna með takmarkaðar upplýsingar en samt að taka ákvarðanir sem hafa mikil áhrif á líf fólks. Sem betur fer hef ég líka sjóaða samstarfsmenn í flokknum mínum

Kennslustund frá honum sparaði mér marga daga í að reyna að læra á hina flóknu framsetningu sem notuð er. Ég vorkenni hverjum þeim íbúa þessa lands sem nýtur ekki slíkrar leiðsagnar við að skilja þetta mikilvæga frumvarp og hvernig það hefur áhrif á líf hans. Mér fannst líka mjög áhugavert að sjá talað um stafræna umbyltingu í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar. Fulltrúar ríkisstjórnarinnar, hæstv. ráðherrar, virðast nota þetta orð sem nýjasta tískuorðið sitt.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

langar mig að benda honum á að hún er álíka gagnleg og töflurnar í pdf-skjalinu. Hafandi starfað í hinum stafræna heimi viðskipta í aldarfjórðung þá er það vægast sagt sorglegt að sjá hvernig úrelt framsetning á pappír er nýtt til þess að gera okkur í stjórnarandstöðunni erfiðara fyrir að tryggja að hagsmunum íbúa þessa lands sé borgið.

Það er hins vegar ekki nægilegt að hann sjálfur og starfsfólk hans hafi aðgengi að slíkum gögnum heldur þarf að opna þessi gögn og gera þau aðgengileg öllum, þar á meðal okkur alþingismönnum. Það er von mín að hæstv. fjármálaráðherra hætti slíkum eineltistilburðum og ein leið er betri vinnubrögð og virkilega að fara í stafræna umbyltingu á því hvernig fjárlagafrumvörp framtíðarinnar verða lögð fram.

var ekki hægt að koma inn á það textasnið sem notað er til framsetningar á þessum mikilvægu lögum. Snúum okkur að innihaldi frumvarpsins að ég hefði eflaust getað talað í nokkra klukkutíma í viðbót um formið og vinnubrögðin við að keyra þetta í gegn á það stuttum tíma að við alþingismenn getum ekki sinnt almennilega því lögboðna hlutverki okkar að hafa eftirlit með áætlunum og gerðum framkvæmdarvaldsins. Byrjum á að skoða stuðning við nýsköpun en það er málasvið sem ég þekki mjög vel eftir að hafa unnið og stutt við hana hér á landi og erlendis í yfir tvo áratugi. Það er svo sannarlega ánægjulegt að sjá heildarútgjöld til þessa málaflokks hækka á milli ára, fara úr 28,8 milljörðum kr. í 29,8 milljarða. Miðað við það að orðið nýsköpun kom fram 20 sinnum í nýjum stjórnarsáttmála — já, við fengum hann líka á pdf-formi — þá eru það sannarlega vonbrigði að sú hækkun sem þarna er sé ekki meiri. Við sem höfum starfað við nýsköpun vitum að betur má ef duga skal. Það er nefnilega þannig að fjárfesting ríkisins í nýsköpun skilar sér margfalt til baka í ríkiskassann. Með öflugum stuðningi við nýsköpun er verið að tryggja innkomu í ríkiskassa framtíðarinnar og þar með byggja fleiri og sterkari stoðir undir íslenskt hagkerfi. Með öflugum stuðningi við nýsköpun má einnig tryggja byggðaþróun utan höfuðborgarsvæðisins og takast þannig á við afleiðingar einkavinavæðingar sjávarútvegsins sem hefur leitt til þess að minni pláss úti á landi hafa tapað atvinnutækifærunum. En skoðum líka í hvað þetta fjármagn til nýsköpunar er að fara. Um 3,8 milljarðar fara í Rannsóknasjóð sem er svipuð upphæð og í síðustu fjárlögum. Það er sannarlega ánægjulegt að ríkið sé að fjárfesta í grunnrannsóknum enda hefur það sýnt sig víða um heim að slíkar fjárfestingar skila sér í öflugra nýsköpunarsamfélagi. Það er hins vegar sorglegt að sjá að útgjöld til Rannsóknasjóðs eiga að dragast verulega saman árið 2024, á sama tíma og fjárframlög til Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, vegna alþjóðlegrar samstarfsáætlunar á sviði vísinda, verða einnig skorin niður um tæp 60%. Að sama skapi er ánægjulegt að sjá aukið framlag til Innviðasjóðs sem styður við fjármögnun á dýrum rannsóknartækjum og uppbyggingu rannsóknarinnviða hækkar örlítið á næsta ári en því miður er enn og aftur dregið verulega saman í áætlunum fyrir 2024. Það er mikill misskilningur hjá ríkisstjórn að halda að ekki verði þörf á stöðugri endurnýjun rannsóknartækja á komandi árum, sér í lagi á tímum örra breytinga sem við lifum nú á. Það er líka athyglisvert að sjá að þrátt fyrir fagrar yfirlýsingar, um aukinn fókus á matvæli og nýsköpun á því sviði, lækka framlög til Matvælasjóðs milli ára og enn og aftur má sjá að árið 2024 er áætlað að skera framlög til hans niður um tæpar 250 milljónir. Ef við horfum svo á þann sjóð sem veitir hvað mest af styrkjum til nýsköpunarfyrirtækja, Tækniþróunarsjóð, þá fær hann 100 milljónir aukalega á þessu ári sem að sjálfsögðu er ánægjulegt en allt of lítil aukning. Það er líka mjög sorglegt að sjá að rétt eins og með önnur fjárframlög til nýsköpunar á að skera mikið niður til Tækniþróunarsjóðs árið 2024. Það er svo sannarlega ánægjulegt að sjá aukin framlög til þessara sjóða á þessu ári þótt ég hefði gjarnan viljað sjá þau mun hærri. Sér í lagi hefði ég viljað sjá aukið fjármagn til þessara sjóða eyrnamerkt til þess að styðja við og auka framlög til þess stuðningskerfis sem nauðsynlegt er svo að það fjármagn sem sjóðir veita til nýsköpunarfyrirtækja nýtist sem best. Ef ekki væri vegna sterks grasrótar- og sjálfboðaliðastarfs væri nýsköpunarumhverfið á Íslandi í molum. Það er einnig athyglisvert að nýsköpun á öðrum sviðum er oft aðeins í orði en ekki á borði. Það er frekar fyndið, a.m.k. að mínu mati, að sjá að búið er að uppfæra ýmis kaflaheiti innan fjárlaganna og bæta við orðinu nýsköpun. En svo þegar þú skoðar hvað liggur undir, línurnar sem eru þar undir og útgjöldin, þá er það ekki til neinnar nýsköpunar. Það er von mín að hæstv. ráðherrar þessara mála, sem því miður eru ekki hér, því grettistaki að gera þar bragarbót. Við innan þingsins, sem höfum reynslu á þessu sviði, bjóðum að sjálfsögðu fram aðstoð okkar við að byggja upp öfluga nýsköpun á sem flestum sviðum. En hvert fer þá restin af því fjármagni sem er eyrnamerkt nýsköpun? Jú, tveir stærstu flokkarnir sem fjármagn til nýsköpunar fer eru 5,7 milljarðar sem greiddir eru til rammaáætlunar ESB, um menntun, rannsóknir og tækniþróun, og svo 10,4 milljarðar sem fara í endurgreiðslu á þróunar- og rannsóknarkostnaði nýsköpunarfyrirtækja. Skoðum fyrst þessi útgjöld til rammaáætlunar ESB. Já, þarna er settur inn einn af þeim kostnaðarliðum sem féll á Ísland við inngönguna í EES. Hluti af þessari upphæð kemur reyndar til baka í formi styrkja til rannsókna og nýsköpunar og njóta íslenskir háskólar og nýsköpunarfyrirtæki góðs af því. Það sorglega er hins vegar að stuðningur ríkisins til háskólans og nýsköpunarfyrirtækja, til að sækja þessa styrki, er ekki nógu mikill og þar af leiðandi erum við ekki að fá eins mikið fjármagn úr þessum sjóðum og við gætum. Þarna er líka auðvelt að gera gangskör í því að tryggja að við fáum meira til baka úr þessum sjóðum en við borgum í þá. Svo er það endurgreiðslan til nýsköpunarfyrirtækja vegna rannsókna- og þróunarkostnaðar. Sá mikli vöxtur sem hefur verið á þessum lið er sannarlega af hinu góða en mér skilst að upphæðin fyrir það ár sem er að líða sé rúmlega tvöföld sú upphæð sem kom þarna inn og var úthlutað 2020. Það er ánægjulegt að sjá að gert er ráð fyrir svipaðri upphæð á komandi ári. Ég er reyndar að vonast til þess að nýsköpunarfyrirtækin sæki um meira því þetta er ein auðveldasta leiðin til að styðja við bakið á góðri nýsköpun. Enn og aftur — já, þið getið ykkur til — á hins vegar að skera þessar fjárhæðir niður fyrir 2023 og 2024. Þetta á að fara úr rúmum 10 milljörðum niður í 5,5 milljarða. Það er svo sannarlega von mín að horft sé til hækkunar fyrir bæði þessi ár við áætlunina fyrir 2022. Ég get alla vega lofað fyrrum félögum mínum úr nýsköpunarsamfélaginu að ég mun berjast ötullega fyrir því bæði innan atvinnuveganefndar og hér í þingsal. Virðulegi forseti. Svarið við öllum þessum kvörtunum tengdum nýsköpun verður eflaust allt á þann veg að benda á hinn nýja sjóð ráðuneytisins, Kríu, sem ætlað er að styðja við bakið á svokölluðum vísisjóðum sem er þýðing á enska heitinu Venture Capital Funds. Það er sannarlega ánægjulegt að slíkur sjóður sé stofnaður og settur á fót hér á landi enda hefur umhverfi vísifjárfestinga hér á landi verið mjög brothætt um áratugaskeið. Það er einnig ánægjulegt að sjá framlög til sjóðsins hækka um 500 milljónir á ári til frambúðar en þau okkar sem hafa verið í ólgusjó nýsköpunar og frumkvöðlafjárfestinga um áratugaskeið vita hins vegar að þær upphæðir sem hér um ræðir eru smámunir í samanburði við þær upphæðir sem frumkvöðlafyrirtæki þurfa. Það er nefnilega ekki óalgengt að eitt skref fjárfestingar hjá nýsköpunarfyrirtæki sé á bilinu 200–500 milljónir. Þannig duga þessir 2 milljarðar sem settir eru inn árlega stutt þegar kemur að raunverulegum alvörufjárfestingum.

sem getur sótt erlenda vísifjárfestingu sem er mun stærri en þær sem íslenskir vísisjóðir eða ríkið geta lagt fram. Sannleikurinn er sá að fjármagn til alþjóðlegs samstarfs og kynninga dugar varla fyrir einu stöðugildi. virðist vera niðurskurður í fjármagni til norræns samstarfs á þessu sviði sem nýst hefur vel í útrás íslenskra fyrirtækja og hef ég sjálfur verið farsæll notandi þess samstarfs. Það er nefnilega þannig að nýsköpun þekkir engin landamæri og útrás er lykillinn að velgengni nýsköpunar á Íslandi. Það er því sorglegt að sjá að sú sýn sem fyrrverandi ríkisstjórn birti í framtíðarsýninni um utanríkisþjónustu til framtíðar árið 2017 hefur ekki þokast áfram að neinu ráði. Enn sitja nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi við þá stöðu að ekki er til nægt fjármagn til þess að veita alvörustuðning við útrás á erlendri grund. Viðskiptafulltrúar Íslands á erlendri grund hafa því miður aðallega verið nýttir til að styðja við útrás þeirra aðila sem fjármagna kosningabaráttu ríkisstjórnarflokkanna, nánar tiltekið í útrás á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar. Viðskiptafulltrúar okkar hafa þrátt fyrir það sem betur fer reynt að sinna nýsköpunarfyrirtækjum sem eru í útrás eftir sinni bestu getu en því miður hefur það oft verið gert á þeim tímum sem viðskiptafulltrúarnir ættu í raun að vera að sinna fjölskyldu sinni og erum við í nýsköpunargeiranum þakklát fyrir fórnir þeirra og fjölskyldna þeirra. Í gegnum norræna samstarfið hafa nýsköpunarfyrirtæki m.a. nýtt sér norrænu frumkvöðlahúsin, eða Nordic Innovation House, sem í dag eru staðsett í Kísildalnum, New York, Singapúr, Hong Kong og Tókíó. Í gegnum þessi frumkvöðlahús geta nýsköpunarfyrirtæki fengið aðstöðu og stuðning við útrás sína á þessum svæðum. Sjálfur nýtti ég mér þessa aðstöðu þegar ég var búsettur í Kísildal. Þá nýtti ég sambönd mín inn í nýsköpunarsamfélagið á Íslandi til að hvetja íslensk nýsköpunarfyrirtæki til að nýta sér þessa frábæru þjónustu. En því miður höfðu fulltrúar Íslands í stjórn þessa verkefnis ekki kynnt þau sem skyldi á Íslandi. Leiddi þessi kynning mín til þess að stóraukin nýting varð á þessari þjónustu. Það sló mig einnig, varðandi þátttöku Íslands í þessu verkefni, að Ísland eitt Norðurlanda hafði enga fasta fulltrúa starfandi innan þessara frumkvöðlahúsa. Öll hin Norðurlöndin eru með fasta starfsmenn allt frá einum og upp í 15 í Kísildalnum einum sér. Þessir föstu starfsmenn byggðu upp tengslanet innan nýsköpunargeirans á svæðinu, auk þess að byggja upp öflugt tengslanet við aðila úr vísisjóðum sem þar eru staðsettir. Það að geta opnað dyrnar fyrir frumkvöðla inn í þetta stóra tengslanet gerði nýsköpunarfyrirtækjum þessara landa mögulegt að sækja milljarða dollara til þessara aðila. Auk þess sinntu þessir föstu starfsmenn því að halda hina ýmsu hraðla og námskeið fyrir nýsköpunarfyrirtæki frá Norðurlöndum og er ég sannfærður um að fjárfesting í þessu starfsfólki skilaði sér tugfalt til baka inn í hagkerfi Norðurlandanna. Þarna má Ísland ekki vera eftirbátur og er sú tillaga sem kom fram í fyrrnefndri skýrslu um utanríkismál til framtíðar, að byggja upp stöðu viðskiptafulltrúa Íslands á vesturströnd Bandaríkjanna, með sérstaka áherslu á útrás tæknifyrirtækja, Við gætum jafnvel fylgt fordæmi frænda okkar Dana og annarra landa og skipað sérstakan tæknisendiherra með aðsetur þarna.

komi hér upp og lýsi því yfir að þau séu tilbúin til þess að gera þær breytingar sem þörf er á til þess að rækta nýsköpunarsamfélagið á Íslandi og byggja þar með trausta og varanlega nýja stoð við íslenskt hagkerfi. snúum okkur því að því málasviði sem þessi ríkisstjórn segir að sé eitt það mikilvægasta á þessu kjörtímabili, loftslagsmálunum. Svo mikilvægt að það var sett í hendurnar á þeim flokki sem fékk falleinkunn í loftslagsmálum samkvæmt Sólinni, kvarða ungra umhverfissinna um stefnu flokka í loftslagsmálum. Svo mikilvægt að nær engin aukning er í útgjaldaliðum tengdum loftslagsmálum að frátöldum útgjöldum til landgræðslu og skógræktar. Svo mikilvægt að fjármagn til nýsköpunar á sviði umhverfismála er skorið niður milli ára. Það er nefnilega auðvelt að tala fjálglega í stefnuyfirlýsingu um grænar fjárfestingar og nýsköpun en sýna svo engan lit þegar kemur að því að fjármagna þá hluti. Minnir það mig dálítið á þann farsa sem gerðist á síðasta kjörtímabili þegar samþykkt var að sálfræðiþjónusta yrði niðurgreidd af ríkinu en svo var enginn peningur eyrnamerktur í að gera þá von fólks, fjölda fólks sem ekki hafði efni á sálfræðiþjónustu, að Kannski er þetta aðferð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks til að gefa kjósendum og stofnendum Vinstri grænna veika von um að fá alvöruloftslagsaðgerðir á þessu kjörtímabili. Ég er ansi hræddur um að það sé sama vonin og þeir sem þurftu á sálfræðiaðstoð að halda báru í brjósti. Er ég því ansi hræddur um að biðlistar eftir sálfræðiaðstoð muni aukast þegar kjósendur VG átta sig á því hvernig þeir hafa verið plataðir. Nýsköpun í loftslagsmálum er að mestu í gegnum loftslagssjóð, sjóð sem er svo hlægilega lítill að einstaka verkefni tengd nýsköpun í loftslagsmálum, eins og Carbfix, hafa sótt fjármögnun sem er sexföld sú upphæð sem ríkisstjórnin ætlar að leggja inn í loftslagssjóð árlega á næstu árum. Árleg upphæð sem á þessu ári dregst úr 170 milljónum niður í 100 milljónir á ári þar sem ríkisstjórnin ætlar að auka grænar fjárfestingar

nýsköpun og stafræn umbylting — þrátt fyrir að það sé mikið áhugasvið mitt — mun ekki skila þeim umbótum í lífi fólks sem það þarfnast strax. Jú, ég skal viðurkenna að það sparar mér smátíma að geta farið inn á Heilsuveru og pantað mér tíma hjá heimilislækni eins og hæstv. fjármálaráðherra talaði fjálglega um. En vandamálið er að ég þarf enn að bíða í marga mánuði eftir því að fá þennan tíma hjá heimilislækninum, þótt ég losni við þá hræðslu mína að lyfta upp tóli og hringja í Stafræna umbyltingin er vinsælt orð hjá hæstv. fjármálaráðherra og kollegum hans í ríkisstjórn þegar kemur að því að leysa vandamál sem ríkisstjórnin hefur engin svör við. En eins og ég benti á í upphafi ræðu minnar virðist stafræna umbyltingin ekki einu sinni hafa náð inn í hans eigið ráðuneyti. Það er nefnilega ekki nóg að gera umsóknir rafrænar ef það að veita þjónustu tekur enn jafn langan tíma og biðlistar eru enn jafnlangir. Það þarf því að ráðast á hið raunverulega vandamál sem er innan veggja hins opinbera. Stafrænar umbyltingar eru nefnilega ekki neinar töfralausnir og sannleikurinn er sá að 70% af stafrænum umbyltingarverkefnum skila ekki þeim árangri sem ætlast er til. Virðulegi forseti. Það er eins og ég sagði í upphafi mikill heiður að setjast á Alþingi. Ég get lofað virðulegum forseta því að ég mun tjá mig á gagnrýninn en uppbyggilegan hátt um þau mál sem brenna á mér og fólki í landinu. Það er von mín að eitthvað af því sem ég segi hér í þessum stól síist inn í huga fulltrúa stjórnarflokkanna og endi í versta falli sem frumvarp eða stefna sem þeir mega með góðfúslegu leyfi stela og endurnýta sem sína

Það er auðvitað þannig að ríkisstjórnin, bæði sem var og sem heldur áfram þetta kjörtímabil, hefur lagt gríðarlega áherslu á nýsköpun. Í fjárlögum þeim sem við ræðum hér eru heildarframlögin 30 milljarðar og er þá hækkun frá síðustu fjárlögum. Til að svara því af hverju það er lækkun í heildarfjármagni 2023 og 2024 þá er því að svara að það var eflt mjög mikið, bæði inn í samkeppnissjóði og endurgreiðslur til fyrirtækja vegna rannsókna og þróunar til að bregðast við áhrifum heimsfaraldurs

að endurgreiðslur eigi bæði að gera varlegar og að sú tímabundna hækkun verði framlengd. Það eru nú þær útskýringar varðandi það sem kemur kannski mörgum spánskt fyrir sjónir en þetta er útskýringin á því.

Ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Það er náttúrlega mjög sorglegt að heyra að þau fjárlög sem við erum hér að lesa og ræða séu þegar orðin úrelt.

Hæstv. forsætisráðherra nefndi einnig að það væri nú dálítið síðan þau hefðu samið um flesta hluti og hefðu verið að dúlla sér við að búa til aðgerðaáætlunina. Kannski hefðu þau átt að dúlla sér líka við það að uppfæra þá fjárlagafrumvarpið. Það er svo sannarlega von mín að allir þessir sjóðir og öll þessi framlög muni hækka og hækka vel. Það er nefnilega þannig að orðin sem þau nota mjög oft núna og nota m.a. í þessari stefnuyfirlýsingu sinni eru að vaxa út úr þessu í stað þess að skera niður.

fjárfestingar, ef ríkið er að fjárfesta í hlutum tengdum grænni nýsköpun, þá er mjög ódýrt lánsfjármagn á alþjóðavettvangi fyrir ríki til að eyða í sjálfbærar og grænar fjárfestingar, fjárfestingar sem munu skila sér margfalt til baka

Forseti. Ég þakka fyrir. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það er alltaf hægt að stíga stærri og betri skref til framtíðar. Þessi málaflokkur kallar líka beinlínis á það. Það væri margt undarlegt ef þar væri bara búið að setja punkt. Svo er auðvitað ekki en ég myndi nú halda að breiðu línurnar væru nokkuð skýrar, nokkuð afgerandi í þágu nýsköpunar og rannsókna í landinu sem er algjör grunnforsenda framtíðar

tengja betur sprotafyrirtæki inn í heilbrigðisstofnanir okkar og svo mætti lengi telja. Ég lofa þingmanninum því að við erum alltaf til í samtal um hvað megi betur fara en ríkisstjórnin er á réttri leið í þessu.

Ég hlakka svo sannarlega til þess, sér í lagi innan atvinnuveganefndar þar sem við bæði sitjum, að virkilega gera það sem gera þarf til að nýsköpun á Íslandi verði sterk, nái að fara í útrás og skili til baka inn í hagkerfið okkar, ekki bara á þessu ári heldur næstu árum og áratugum,

það er mikilvægt að tengja vísindin og nýsköpunina og háskólana saman og það verður gaman að sjá hvernig það gerist í nýju ráðuneyti. Ég segi bara: Við munum vinna með ykkur ef þið eruð til í að vinna með okkur.

Telur hv. þingmaður að Ísland sé nýsköpunarland og þá í hvaða skilningi? Ég get ekki séð að þessi ríkisstjórn ætli að stuðla að aukinni nýsköpun með því að auka aðhaldskröfu á háskóla um 300 millj. kr. og

af talnanördunum úr okkar hópi til að finna út númer hvað hann er í röðinni. En þetta reiknaðist út þannig hjá mér að verandi níundi uppbótarþingmaðurinn þá hlyti ég að vera 63. þingmaðurinn. En mig langar að svara spurningunni um hvort Ísland sé nýsköpunarland. Ég held að Ísland sé nýsköpunarland þrátt fyrir að margt megi laga í stuðningi ríkisins við þann geira. Ísland er nýsköpunarland af því að við sem höfum verið í þessum geira höfum gefið ótrúlega mikla vinnu til þess að styðja við bakið á öðrum frumkvöðlum á þessu sviði. Það eru haldnir hér hraðlar, það eru haldin námskeið, það eru haldin alls konar verkefni fyrir þau sem vilja fara út í frumkvöðlastarfsemi og einungis lítill partur af því er studdur af ríkinu. Mest allt af þeirri vinnu sem þar fer fram er unnin af sjálfboðaliðum, sjálfboðaliðum sem trúa á að það að gefa til baka af reynslu sé eitthvað sem virkilega hjálpi öðrum. Þess vegna höfum við mörg okkar eytt mörgum dögum, mörgum kvöldum, mörgum helgum í þetta.

og mjög mikil sköpun og drifkraftur og frumkvæði í íslensku samfélagi en ég tel að Ísland sé ekki nýsköpunarland í neinum skilningi út af stuðningi ríkisins. Það er bara menningin sem er skapandi og frumkvæðið og Ísland myndi passa rosalega vel, mjög vel, sem nýsköpunarland í tæknigeiranum og í upplýsingabyltingunni. En ég tel að stuðningur ríkisins sé engan veginn nægjanlegur

Það er rétt sem hv. þingmaður sagði að stuðningur ríkisins við nýsköpun er alls ekki nægilega góður. Ef við horfum á það út frá þeirri skilgreiningu þá erum við svo sannarlega ekki nýsköpunarlandið Ísland. En ég vil nefna að það er vel þekkt að eftir mikla erfiðleika blómstrar nýsköpun. Þetta sáum við í kjölfar efnahagshrunsins 2008 þegar ný tæknifyrirtæki, ný hönnunarfyrirtæki, nýir hlutir, virkilega brutust út. Fyrir nokkrum árum sá ég hið sama gerast í Noregi

yfir málefni nýsköpunar eins og þau horfa við okkur í nýframlögðu fjárlagafrumvarpi. Ég verð að játa eftir þá hátimbruðu orðræðu um sókn í nýsköpunarmálum sem við heyrðum um síðustu helgi, þegar ríkisstjórnin kynnti stjórnarsáttmála sinn, og í ljósi þess að stjórnarflokkarnir sóru í rauninni af sér eigin fjármálaáætlun í kosningabaráttunni sem er nýafstaðin,

Önnur leið væri auðvitað að gera eins og Skotar og stofna opinberan fjárfestingarbanka með skýr markmið um að beina atvinnulífinu inn á loftslagsvænni og grænni brautir. Ég vil beina þeirri spurningu til hv. þingmanns hvort þetta séu áherslur sem honum hugnist og hvort hann sjái eitthvað í þeim anda í þessu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.

Ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu. Í kosningabaráttunni töluðum við Píratar um það stóra tækifæri sem fælist í því að gera Ísland að þekkingar- og nýsköpunarmiðstöð loftslagsmála á alþjóðavísu. Það er nefnilega þannig að það er mikið að gerast á því sviði. Nýsköpun tengd loftslagsmálum og grænni tækni er að springa út, virkilega að springa út, og þar eru tækifæri. Tækifærin eru þau að lífeyrissjóðir um allan heim og fjárfestar um allan heim eru að leita að tækifærum til þess að fjármagna eitthvað sem er grænt og eitthvað sem er tengt loftslagsvánni. Það eru ekki bara þessir sjóðir heldur eru stærstu einstaklingar fjárhagslega í heiminum, eins og Bill Gates, Jeff Bezos o.fl., að leggja tugi milljarða dollara í fjárfestingar tengdar loftslagsvá. Á ráðstefnunni sem var í Skotlandi fyrir nokkrum vikum síðan

Í dag á þessi miðstöð hvergi heima og hér er kjörið tækifæri fyrir okkur Íslendinga til að segja: Komið hingað til okkar nýtið þá góðu háskóla sem við erum með, nýtið það góða nýsköpunarsamfélag sem við erum með og virkilega farið í nýsköpun á sviði loftslagsmála.

Hvernig myndi afa Gísla Rafns Ólafssonar, Einari Olgeirssyni, lítast á þessi fjárlög og þá pólitík sem birtist í þessu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar?

Þar settust hann og Ólafur Thors niður og sömdu um það hvernig við gætum breytt Íslandi úr því að vera þróunarland og yfir í það að vera vestrænt land.